raspravio je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Protokola iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz '76. godine, čitanje, P.Z. br. 520 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture gospodin Mario Babić. Izvolite. **Babić, Mario** hvala lijepa, gospodine predsjedniče Sabora. Dame i gospodo zastupnici. Još od drevnih jedrenjaka, parnjaka pa do današnjih najsuvremenijih brodova poznato je da je ljudski faktor najpresudniji faktor za sigurnu plovidbu. Prema rezultatima istraživanja Međunarodne pomorske organizacije i nacionalnih institucija koje se bave sigurnošću plovidbe utvrđeno je da do 75% svih pomorskih nezgoda posljedica su ljudskog faktora. Upravo iz tih razloga Međunarodna pomorska organizacija i Međunarodna organizacija rada posebnu pozornost posvećuju ljudskom faktoru, prvenstveno kroz donošenje međunarodnih instrumenata kojim se uređuju socijalni i radni uvjeti na brodovima. U pomorskim krugovima vrijedi pravilo da samo visoko obrazovan pomorac, socijalno zbrinut sa primjerenim radnim i i životnim uvjetima na brodu može biti jamac sigurne plovidbe i zaštite od onečišćenja mora i oceana. Vlada Republike Hrvatske dosljedno provodi tu praksu Međunarodne pomorske organizacije i rekao bih od početka. Naime, Ministarstvo mora školuje đake pomorskih škola već od 1. razreda Srednje pomorske škole. Eto pred par dana nakon 101 godine pomorskim školama smo darovali prvi školski brod. Proveli smo socijalnu reformu i možemo kazati kao rezultat tih aktivnosti da su danas da su danas brodovi hrvatske državne pripadnosti na tzv. bijeloj listi pariškog memoranduma. Dakle po kvaliteti, po rezultatima inspekcijskih pregleda diljem svijeta našli smo napokon i među najrazvijenijim pomorskim državama. Istovremeno, svjedodžbe hrvatskih pomoraca također su na bijeloj listi Međunarodne pomorske organizacije. Mislimo da je i to rezultat te sustavne brige o pomorcima. Donošenjem ovog zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Protokola iz 1996. godine na Međunarodnu konvenciju o minimalnim standardima na brodovima proširuje se krug, broj inspekcija, broj konvencija koje će ministarstvo provoditi na hrvatskim brodovima i koje će nadzirati na stranim brodovima u hrvatskim lukama. Ujedno moram kazati da donošenjem ovog zakona praktično se zaokružuje postupak i procedure unifikacije hrvatskih zakona iz područja pomorstva i ujedno smo zaokružili, završili postupak usklađenja zakona iz područja pomorstva sa pravnim stečevinama Slijedom iznesenog, poštovane zastupnice i zastupnici, molimo vas da podržite ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepa. **Bebić, Žele li izvjestitelji odbora? Da. U ime Odbora za pomorstvo, promet i veze, gospodin Živko Nenadić. Izvolite. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora na 43. sjednici održanoj 18. ožujka 2010. raspravio je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Protokola iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz '76. godine, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 520 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske 11. ožujka 2010. Odbor je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Protokola iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz '76. raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi iz članka 89. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je kazao da se ovim zakonom dopunjuje Zakon o potvrđivanju Protokola iz '96. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz '76. godine tako da se dodaje novi članak kojim se utvrđuje da će Republika Hrvatska u skladu s člankom 3. stavkom 1. Protokola iz '96. godine u izjavi koju će predložit ratifikaciju predmetnog protokola navesti da prihvaća Konvenciju o predstavnicima radnika iz '71. godine navedenu u dijelu B dopunskog dodatka. Bez rasprave Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese predloženi zakon u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Hrvatske demokratske zajednice podržat će Zakon o dopuni Zakona o potvrđivanju Protokola iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine. Klub HDZ-a podržat će dopunu ovog zakona odnosno usvajanje ovog zakona iz razloga što je ovaj zakon ustvari još jedan međunarodni instrument pomorskog prava koji omogućava poboljšanje radnih i životnih uvjeta hrvatskih pomoraca na hrvatskim brodovima. Jasno da je Republika Hrvatska uz ovaj protokol potvrdila i sve relevantne međunarodne konvencije koje doprinose s jedne strane sigurnosti plovidbe, koji doprinose sigurnosti morskog okoliša, ali što je ne manje važno doprinose i poboljšanju radnih i životnih uvjeta pomoraca na trgovačkim brodovima koji su u vlasništvu Republike Hrvatske. Jasno, samim time što je usvojila gotovo sve međunarodne konvencije, sve međunarodne pomorske instrumente je dovelo do toga da je hrvatsko pomorsko zakonodavstvo gotovo u cijelosti usklađeno s jedne strane s pravnom stečevinom Europske unije, a s druge strane jasno da je pomorstvo kao jedno od djelatnosti koje je u potpunosti globalizirano ispunjava i sve one međunarodne konvencije koje donosi Međunarodna pomorska organizacija jer hrvatski brodovi, jer hrvatski pomorci uplovljavaju i u luke Europske unije, a svakako jasno naši brodovi uplovljavaju u sve luke diljem svijeta. Iz tog razloga jasno je da i pomorci moraju biti primjereno obučeni a da i hrvatski brodovi moraju ispunjavati sve zahtjevne standarde koje propisuje Međunarodna pomorska organizacija. Kako je već u svom uvodu državni tajnik i rekao Hrvatska je u posljednjih nekoliko godina, a pogotovo u posljednjih godinu dana učinila veliki iskorak na poboljšanju kvalitete hrvatske flote s jedne strane, a s druge strane je svojim aktivnostima kroz hrvatsku pomorsku administraciju doprinijela da i hrvatski pomorci provode sve najviše međunarodne standarde koji su uspostavljeni od strane međunarodne pomorske organizacije. Upravo kroz proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji utvrđeno je da je hrvatsko pomorsko zakonodavstvo kako sam već rekao gotovo u potpunosti usklađeno sa pravnom stečevinom Europske unije. No ipak i u tom procesu pregovora kroz poglavlje 14. prometna politika u dijelu koje se odnosi na pomorstvo Hrvatskoj je dato mjerilo za zatvaranje tog poglavlja u dijelu koji se odnosi na pomorstvo, na način da je Hrvatska pomorska administracija, hrvatski brodari da su dužni popraviti svoj status na sivoj listi Pariškog memoranduma na kojoj se listi hrvatska trgovačka flota nalazila do početka 2009. godine. U tom smislu je i Vlada Republike Hrvatske donijela akcijski plan koji akcijski plan obvezuje s jedne strane lučke kapetanije, dakle Ministarstvo hrvatske brodare čiji brodovi viju jasno hrvatsku zastavu, a na određeni način u tom jednom socijalnom dijalogu i sa pomorcima obvezujemo pomorce koji čine posade na hrvatskim brodovima da u potpunosti da u potpunosti ispunjavaju vrlo visoke kriterije koje su propisane prvenstveno u lukama država koje su članice Pariškog memoranduma i u kojim lukama inspekcije provode nadzor nad sigurnošću naših brodova, da li su oni dobro održavani s jedne strane i s druge strane kontroliraju, nadziru, provjeravaju sposobnost posada na tim brodovima. Koliko je kvalitetno proveden akcijski plan govori činjenica da tijekom 2009. godine niti jedan hrvatski brod nije zaustavljen u niti jednoj luci država članica Pariškog memoranduma i na taj način evo možemo reći da je po prvi puta hrvatska trgovačka flota ušla među petnaesta, dvadesetak najkvalitetnijih, najboljih svjetskih flota i da su jasno veliki doprinos tome dali i hrvatski pomorci. Pa prema tome, dakle klub Hrvatske demokratske zajednice svakako podržava i ovaj protokol koji se donosi na Konvenciju o minimalnim standardima trgovačkim brodovima jer smo sigurni da će njegovom provedbom se povećati broj inspekcijskih pregleda i na hrvatskim brodovima koji uplovljavaju u hrvatske luke i da će na taj način još dodatno doprinijeti i poboljšanju trgovačke flote hrvatskih brodova, ali i s druge strane da ćemo dodatno doprinijeti doprinijeti radnim i životnim uvjetima hrvatskih pomoraca koji plove na brodovima pod hrvatskom zastavom. Inače, 2010. godinu je Međunarodna pomorska organizacija proglasila danom pomoraca želeći na taj način poslati poruku da da brine o svim svjetskim pomorcima a njih je u ovom trenutku negdje oko milijun i 500 tisuća, dok je s druge strane Republika Hrvatska ima prema podacima Sindikata pomoraca negdje oko tridesetak tisuća pomoraca, pa ćemo se mi i sa usvajanjem ovog međunarodnog instrumenta pomorskog prava dodatno uključiti u obilježavanje te godine i poslati poruku i našim pomorcima da i Hrvatska država i kroz implementaciju ove konvencije, odnosno ovog protokola skrbi i brine o hrvatskim pomorcima pogotovo u svjetlu činjenice, dakle da je u posljednje vrijeme da je u svijetu život i rad pomoraca sve teži pogotovo jasno kad znamo da su sve češći i i da su sve učestaliji napadi pirata na trgovačke brodove, pa u tom smislu sudbina pomoraca, njihov život, njihov rad postaje sve neizvjesniji. I jasno da i ovakvim međunarodnim instrumentima doprinosimo daljnjoj sigurnosti hrvatskih pomoraca. Da ne govorimo da smo izmjenom Pomorskog zakonika i socijalnom reformom za hrvatske pomorce omogućili svim hrvatskim pomorcima neovisno na kojim brodovima plove, na kojim morima plove da su im beneficije s osnova plaćanja mirovinskog i socijalnog osiguranja identične onim pomorcima koji plove u nacionalnoj plovidbi, a koji za svoj rad imaju značajno manje plaće, pa onda jasno samim time da doprinosimo njihovoj socijalnoj sigurnosti i da im želimo u što kraće vrijeme sve pomorce koji do sada nisu bili u radnom i socijalnom statusu u Republici Hrvatskoj uvesti u radni i socijalni status u Republici Hrvatskoj i na taj način doprinijeti socijalnoj sigurnosti njih i njihovih obitelji. Dakle, da zaključim. Klub Hrvatske demokratske zajednice ocjenjuje da je ovo jedan od posljednjih međunarodnih instrumenata koje Hrvatska kao pomorska država treba implementirati u nacionalno zakonodavstvo. Neke od njih je već i implementirala i jasno da će time donijeti, još i doprinijeti kvalitetnijim uvjetima u radu hrvatskih pomoraca. I u odluci da se mladi ljudi lakše opredijele za ovo časno, ali svakako teško pomoračko zvanje. Hvala. U ime kluba HNS-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite.

dopuna ovoga zakona sastoji se u novom članku kojim se utvrđuje da će Republika Hrvatska u skladu s člankom 3. stavkom 1. Protokola iz '96. godine u izjavi koju će priložiti ispravi o ratifikaciji predmetnog protokola navesti da prihvaća Konvenciju o predstavnicima radnika iz 1971. godine navedenu u dijelu B dopunskog dodatka. Konvencija je kao što smo već čuli govori o poboljšanju radnih i životnih uvjeta naših pomoraca na trgovačkim brodovima, a to ujedno predstavlja daljnje usklađenje naših pravnih akata sa pravnom stečevinom Europske unije. Idemo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Gari Cappelli.

Dakle, pred nama je zakon koji smo naglasili kako potvrđivanje dakle ovog protokola upotpunjuje se cjelina dakle ugovora koje Republika Hrvatska u postupku usklađivanja hrvatskog pomorskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije mora i potvrditi. S obzirom da usvajanjem današnjeg prijedloga i dopuna zakona samo proširujem popis konvencija koje i prihvaćamo, a ujedno izražavamo spremnost da budemo vezani već potpisanim međunarodnim ugovorom, pa ne vidim i razloga zašto ovaj zakon ne bi se i donio po hitnom postupku. Republika Hrvatska još '96. godine dakle potvrdila konvenciju o minimalnim standardima, na trgovačkim brodovima, međunarodna organizacije rada, čime se i obvezala dakle usvojiti zakon ili druge propise kojima se brodove registrirane na njenom području uređuju sigurnosni standardi, uključujući standarde ovlaštenjima, radnom vremenu i brojnom stanju posade, odgovarajuće mjere socijalnog osiguranja, uvjeti radnog odnosa na brodu i uvjeti života na brodu, te u svezi s navedenim vršiti stvarnu kontrolu nad brodovima koji su registrirani na njenom području. Kad razgovaramo o ovim stvarima, naravno ovih dana je puno riječi o sigurnosti, o eventualnim katastrofama, onečišćenjima koji se mogu desiti, pa čisto jedan podatak da znamo da praktički 90-ak posto svjetske robne razmjene odvija se morem koje je u konačnici jedan i od ekološki najprihvatljivijih oblika prometa. U cilju tih zaštita naravno doneseni su i međunarodni i mnogi propisi, a među njima je i Jadran od posebnog dakle značaja u tim konvencijama o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja, a to je recimo upravo barcelonska konvencija iz 1976. i njen protokol o suradnji i sprječavanju onečišćenja brodova. Govorimo iz toga razloga što i Ministarstvo mora, prometa i razvitka stalno je poticalo dakle suradnju sa susjednim jadranskim državama, kako bi se postigla optimalna rješenja dakle za Jadran i omogućio razvoj pomorskog prometa, ali uz visoki stupanj dakle zaštite Jadrana. Pa jedan podatak, kažemo da godišnje Jadranom prođe cirka oko 5 tisuća tankera, a po statistici se barem na svakih tisuću tankera dogodi bar neka manja nesreća ili havarija. Na Jadranu isto tako se godišnje dogodi pet puta više pomorskih nesreća nego na svjetskim morima, a prema navedenim istraživanjima površina naftnog onečišćenja Jadrana tri je puta veća dakle primjera radi od našeg najvećeg otoka Cresa. Ako ovim podacima dodamo i taj da se u Jadranskom moru godišnje izbaci oko dvije i pol tisuće tona Hrvatska želi i učestvuje u potvrđivanju svih konvencija koje zaštićuju dakle Jadransko more. Isto tako Republika Hrvatska ratifikacijom i raznih konvencija koje su dio i ove daje jasan znak o svojoj opredijeljenosti za razvoj pomorstva na temeljima zaštite, dakle socijalnih i radnih prava pomoraca, ali i kao i osiguranje o dostojanstvenih životnih i radnih uvjeta na brodovima. Isto tako vrlo je bitno da se izjednačimo sa svim zemljama Europske unije i svijeta, jer imamo podatak da negdje 80-ak posto pomoraca plovi na stranim brodovima. donošenjem ovakvih konvencija i potvrđivanje njih postići ćemo osuvremenjivanje čitavog niza odredaba sadržanim u instrumentima usvojenim početkom ili sredinom prošlog stoljeća, a koje dakle više ne udovoljavaju suvremenim razvojem tehnologija, te životnim radnim uvjetima na brodovima. Stoga i ova potvrda i ovog zakona u svakom slučaju Hrvatska ulazi u red svih zemalja kojima ove konvencije o minimalnim standardima, u našem zakonodavstvu je dakle implementirana, inače i kroz odredbe pomorskog zakonika, te brojnih propisa i pravilnika dakle kojima se osigurava sigurna plovidba. Zakonom se dakle predlaže potvrđivanje protokola iz '96. godine uz konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz '76. kako bi njegove odredbe i postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Stoga i osobno podržavam usvajanje današnjeg prijedloga dopune zakona. Hvala lijepa. kolegice i kolege. Ovim prijedlogom Zakona o potvrđivanju protokola iz 1996. godine uz konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine dopunjuje se Zakon o potvrđivanju protokola iz '96. godine. Pošto je Republika Hrvatska 1996. godine potvrdila konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima, a time se na neki način unaprijed obvezala da će usvojiti zakone, ali i druge propise sa kojima se za brodove registrirane na njenom području uređuje sigurnosni standardi, mjere socijalnog osiguranja, uvjeti rada i života na brodu, ali i vršenje stvarne jurisdikcije i kontrole nad brodovima koji su registrirani na našem području, a sve u cilju veće sigurnosti i zaštiti i našeg mora i naših pomoraca. Protokolom se proširuje popis konvencija navedenih u dodatku konvencije o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima, uključivanjem konvencije o smještaju članova posade na brodovima, konvencije o radnom vremenu i broju članova posade, konvencije o osobnim ispravama pomoraca, konvencije o predstavnicima radnika, konvencije o zdravstvenoj zaštiti i pružanju medicinske skrbi, i Konvencije o repatrijaciji pomoraca. Hrvatski sabor je 2. listopada 2009. donio ovaj Zakon o potvrđivanju protokola, a sada ga se ovim prijedlogom samo dopunjuje u dijelu dopunskog dopunskog dodatka, tako da se dodaje novi članak kojim se utvrđuje da će se u skladu s člankom 3. stavkom 1. protokola iz 1996. godine u izjavi koju će priložiti ispravi o ratifikaciji protokola navesti da prihvaća konvenciju o predstavnicima radnika iz 1971. godine. Dakle radi se o dopuni već usvojenog Zakona o potvrđivanju protokola iz '96. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima, koji ne mijenja nego dopunjuje predmetni protokol da se stvore uvjeti da što prije stupi na snagu ovaj zakon, gdje se Hrvatska obvezuje vršiti pregled i nadzor ne samo na našim brodovima, nego i na stranim brodovima koji plove u našim vodama kada su u pitanju predstavnici radnika. S ovim prijedlogom zakona usklađuje se zakonodavstvo RH sa pravnom stečevinom EU, ali ali isto tako usklađuje se i sa svim dosad propisanim međunarodnim konvencijama o pomorstvu. Naravno, sve ovo u cilju, dakle veće sigurnosti i našeg mora i poboljšanja uvjeta pomoraca na brodovima. Zbog toga ovaj prijedlog treba prihvatiti. Hvala. Gospodin Živko Nenadić, izvolite. ipak zbog značaja ovog zakona za naše pomorce ja ću samo sa par misli osnažiti potporu ovome prijedlogu. Dakle, ovim prijedlogom dopune Zakona o potvrđivanju protokola iz '96. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz '76. RH izjavljuje da prihvaća Konvenciju o predstavnicima radnika iz 1971. godine. Time se omogućuje stupanje na snagu navedenih protokola iz '96. godine koji je Hrvatski sabor već donio u listopadu 2009. godine. Ali ovime bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Dakle, ništa se ne mijenja u već prihvaćenom Zakonu o protokolu već se samo omogućuje njegovo stupanje na snagu. budući se radi o propisivanju minimalnih standarda na trgovačkim brodovima, a u svrhu sigurnosti pomoraca, uvjeta radnog odnosa i odgovarajućih mjera socijalnog osiguranja dobro je da čim prije ovaj zakon stupi na snagu i stoga ga podržavam. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I gospodin Zdenko Franić, izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovani gospodine državni tajniče. Svakako treba podržati ovaj zakon uz napomenu da stvarno je Ministarstvo pomorstva učinilo zaista sve i to još u kontinuitetu. Od stjecanja samostalnosti RH na zaštiti pomoraca na našim i na stranim brodovima. Valja u tom kontekstu spomenuti da je i ministarstvo bilo, ako se ne varam, prvo koje je u RH dobilo certifikat ISO 9001 za sustav upravljanja kvalitetom i to još za vrijeme koalicijske vlade premijera Račana. Jer bez tog certifikata ne bi bilo moguće priznavanje statusa hrvatskih pomoraca i na Kud sreće da su se i na vaše ministarstvo ugledala i na Ministarstvo znanosti koje je bilo drugo ministarstvo, da su se ugledala i druga ministarstva pa uvela sličnu praksu. Dakle, ovo je jedna od konvencija koju svakako treba podržati uz nadu da će znatno unaprijediti položaj naših pomoraca kako u zemlji tako i u svijetu. Međutim, ipak je ovo možda i prilika da se prisjetimo i nekih konvencija koje je RH također prihvatila, a koje se odnose na na zaštitu mora, a koje smo također izgleda prihvatili samo ovako forme radi, a nismo baš osobito ili nismo do kraja učinili sve da to ispoštujemo. Primjerice, RH je prihvatila i Konvenciju o zaštiti morskih sisavaca, dakle dupina, kitova koji znadu zalutati u Jadransko more. I to je sve lijepo i krasno kada tamo ne bi izrijekom stajalo da se primjerice moraju sanirati i svi otvoreni, kanalizacijski otvori koji izbacuju otpadke u Jadransko more. Kao i oni otvori oborinskih voda na koje se sustave mnogi neodgovorni pojedinci u primorskim gradovima priključuju. Pa tako imamo u nekim u nekim mjestima na Jadranskoj obali strahovito sliku što sve od otpadaka, smeća i fekalija izlazi na samoj rivi gdje kanimo gdje kanimo razvijati turizam i sl. Samo hoću reći da prilikom donošenja Zakona o prihvaćanju o ratifikaciji različitih konvencija mi bi ovdje u Saboru trebali dobiti i povratnu informaciju o načinu provođenja. Kako to RH zapravo i onda provodi u praksi. Da to ne bude samo situacija da mi to prihvatimo, a da onda se nakon prihvaćanja učini malo ili gotovo ništa vezano uz provedbu. Posebice je to važno za ovakve situacije kada se štite prava naših pomoraca kako na stranim brodovima tako i na našim domaćim. ja sam u biti samo ovu jednu vrlo, vrlo pozitivnu situaciju iskoristio da ukažem i na neke druge probleme. A posebice u kontekstu zaštite Jadranskog mora kao jednog od naših najvrednijih resursa kojim RH raspolaže. Hvala.

nije točno da Republika Hrvatska nije ispoštivala baš ništa u smislu zaštite sisavaca i očuvanja Jadranskog mora, pa evo recimo to je dugotrajan proces, ali evo sada radi se cijeli kanalizacijski sustav od Omiša do Trogira, znači sa Splitom, znači to je dugotrajan proces. DA se puno ulaže dokaz je povratak Sredozemne medvjedice u Jadransko more. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu, odlučivat ćemo naknadno. Hvala